Predstavnik predlagatelja želi li dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog donošenja Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Nema nikakve sumnje da je plovidba unutarnjim vodama kao i lučka djelatnost u lukama unutarnjih voda od izuzetnog gospodarskog značenja za Republiku Hrvatsku. 804 kilometra plovnih putova većinom međunarodnih plovnih putova od toga na Dunav kao najznačajniji otpada 137 kilometara, dovoljno govori tome u prilog i potpuno potvrđuje ono da je prst u vodi pa bila to i rijeka, veza sa cijelim svijetom. Sustav europskih vodnih putova je izuzetno razgranat, povezan poglavito zaslugom kanala Rajna-Majna-Dunav. Danas više nije nikakvo čudo na Dunavu vidjeti brod sa recimo nizozemskom ili švicarskom zastavom, pa vjerovali ili ne, i panamskom. Kako je došao, drugo je pitanje. Prednosti riječnog transporta su velike i po niskoj cijeni, jedina mu je konkurencija cjevovodni transport, naravno za robe koje tome odgovaraju, dakle postoje određena ograničenja. Položaj hrvatskih riječnih luka prvenstveno Vukovara i Osijeka je gotovo idealan na karti Europe pa i ono što je na neki način limitiralo rad tih luka, polako se gubi. Naime efekt globalnog zatopljenja i njegov kako nas klimatolozi uvjeravaju, daljnji progres, uvjetuju manjak ili potpuno odsustvo leda u zimskim mjesecima što onda omogućava cjelogodišnje prometovanje. Kada je Dunav u pitanju, niti vodostaj nije ograničavajući faktor. Potrebno je napomenuti i to da je rat i nesigurne 90-te godine učinio svoje. Promet je na Dunavu gotovo zamro, ali se poslije 2000. godine počeo vraćati, što zorno pokazuju podaci o prometu recimo luke Vukovar od 44 tisuće tona u 2000. godini do 925 i 500 tona u 2006. godini. No povećani i stalno rastući promet nosi jednu opasnost kada je u pitanju zaštita voda, vodotoka od zagađenja bilo da su u pitanju plovila ili lučka postrojenja. Gotovo idealan položaj hrvatskih riječnih luka, prvenstveno na Dunavu i Dravi, a izgradnjom višenamjenskog kanala Dunav-Sava i luka na Savi u odnosu na europske unutarnje plovne putove otvara toj djelatnosti neslućene mogućnosti. Većina podunavskih država su i članice Europske unije, Republika Hrvatska je na pragu ulaska u članstvo iste što dodatno obvezuje da se pitanje plovidbe i pitanje luka unutarnjih voda riješi zakonski na najbolji mogući način. Prilagođeno pravnoj stečevini Europske unije potrebama usklađivanja sa nekim međunarodno priznatim obvezama i praksom, a sve u cilju snažnijeg gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. To je posebno naglašeno u članku 2. ovog Zakona koji kaže razvitak riječnog prometa, vodni putovi i luke unutarnjih voda od gospodarskog su interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu da strategiju razvitka riječnog prometa Republike Hrvatske donosi Hrvatski sabor. Drugi dio predloženog zakona rješava pitanje sigurnosti plovidbe, odnosno uvjeta i mjera kojima moraju udovoljavati plovila, posade na plovilima, vodni putovi i luke. Ovdje svakako treba istaći članak 12. u kome se navodi zabranjeno je s plovila izbacivati, izlijevati ili ispuštati otpad, predmete ili tvari koje mogu ugroziti sigurnost plovidbe, živote i zdravlje ljudi ili onečistiti okoliš. Naime, povremeno se mogu pročitati ili čuti vijesti o naftnoj mrlji obično nepoznatog porijekla primijećeno na plovnom putu. Nekada do izlijevanja dođe slučajno, obično nemarom dogodi se prvenstveno u lukama, pristaništima, međutim neki brodari znaju ispuštati otpadno ulje negdje na vodnom putu, možda pod okriljem noći, na putu uzvodno obično je to sve da bi se krivac tražio na krivom, odnosno drugom mjestu. Istina te pojave se sve rjeđe događaju, ali se događaju. Detaljno je dalje riješeno sve što se odnosi na državnu pripadnost, identifikaciju, upis i brisanje plovila. U članku 76. stoji plovilo koje je steklo hrvatsku državnu pripadnost ima pravo i obvezu vijati zastavu Republike Hrvatske uz naglasak da tu obvezu imaju i čamci ako plove na unutarnjim vodama koje su razvrstane kao međunarodne ili međudržavne. Kada su u pitanju vodni putovi, luke i pristaništa definiranje njihovog statusa, upravljanje, novost uz već postojeće lučke uprave i agenciju je uspostavljanje riječnih sigurnosti, servisa te osnivanje nacionalne i S središnjice. Agencija za plovne putove unutarnjih voda preimenuje se u Agenciju za vodne putove uz lučku upravu za obavljanje javne službe kada su u pitanju vodni putovi. Pitanje obavljanja i ugovaranja prijevoza rješava se na način da se liberalizira tržište prijevoza unutarnjim vodnim putovima, uspostavom načela slobodnog ugovaranja prijevoza uključujući i prijevoz plovilima između luka na području Republike Hrvatske, ali od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. U pitanju usklađivanja sa uredbom, odnosno aktima Europske unije i ono u konačnici ima još jednu prednost. Činjenica je naime da je stanje plovnog parka brodara, riječnih brodara sve samo ne zadovoljavajuće i u dobrom broju na sigurnom putu prema rezalištima. Cijeli ili gotovo cijeli vozni park

nekih vrsta plovila u Republici Hrvatskoj gotovo da i nema, recimo putničkih pa i onih manjih turističkih za recimo razgledanja. Zakon rješava i pitanje plovidbenih nesreća, sudara plovila, vađenje potonulih stvari. Zakon isto tako uvodi naziv lučka kapetanija umjesto dosadašnjeg kapetanija pristaništa uz definiranje njihove nadležnosti uključujući i inspekcijskih nadzor. Ovaj Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda je jedinstven za ovu djelatnost što je u svakom slučaju velika prednost i izazov svima koji se u cijelom sustavu nalaze pa i kao poticaj stranih ulaganja. Za obavljanje lučkih djelatnosti ukida se koncesija, a uvodi odobrenje što sprečava mogućnost fiksiranja stanja na više godina, a to fiksiranje inače sprečava mogućnost brzog i bržeg razvoja. Ovaj Zakon usklađuje propise sa pravnom stečevinom Europske unije, objedinjuje propise sigurnosti plovidbe jedinstvenim zakonom, jamči razvitak vodnih putova i luka unutarnjih voda. I još nešto. Potiče razvoj te itekako značajne gospodarske grane, potiče i školovanje za zvanja i zanimanja vezana za ovu djelatnost jer su ona evidentno deficitarna. Stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovog Zakona. Hvala. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Mato Gavran. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Pred nama je zakon kojim usklađujemo naše zakonodavstvo sa pravnim stečevinama, jedan rekao bih vrlo bitan zakon i žao mi je što evo večeras nema nikog od predstavnika Vlade, očito je i njih iznenadila ova brzina sa kojim tempom rješavamo sve ove zakonske prijedloge. I klub SDP-a bez obzira na tu činjenicu će prihvatiti ovaj Zakon, držimo da on dobro uređuje područja o kojima je riječ, na koncu usklađenje je ovih dvaju dosadašnjih zakona pa na jednom mjestu kad imamo obuhvaćenu ovu vrlo bitnu problematiku sigurno je da će biti olakšano svima onima koji će po istima postupati. Neupitno je da je Republika Hrvatska bogata vodama, našim rijekama, ali i plovnim putovima sa vrlo bogatom tradicijom plovidbe. Mnogi naši lađari, ja ću reći za Davorce koji su poznati diljem Europe, poznati su i cijenjeni i rado viđeni u mnogim brodarskim tvrtkama, a slobodno se može reći da ovih 804 kilometra plovnih puteva na unutarnjim vodama su za njih iznimno dobro poznati i da za njih u biti nema nepoznanica kao i na mnogim drugim rijekama diljem Europe. Na žalost, unatoč činjenici da je riječni promet iznimno konkurentan i ekonomski neupitno najisplativiji i da se danas sigurno može doploviti do mnogih europskih destinacija od kao što je već rečeno ovdje od Amsterdama, Roterdama, Duisburga pa do mnogih drugih, mi ga u Republici Hrvatskoj malo koristimo iz jednostavnog razloga što je na žalost tereta koji se prevozi jako malo, a ta činjenica s druge strane najbolje oslikava i stanje našeg gospodarstva, njegovu ekonomsku moć. To je najbolje vidljivo i u tablici na stranici 2. u kojem jedino dvije luke koje su sjevernije dakle rijeka u Osijeku na rijeci Dravi koja je gotovo uduplala količinu prevezenog prometa u odnosu na 2000. godinu sa 264 tisuće tona na 464 tisuće. I Vukovar koji je zbog poznatih problema, zbog rata, zbog onemogućavanja neplovnosti i svega ostaloga sa 44 tisuće tona u 2000. godini došao do gotovo tisuću tona odnosno milijun tona vjerojatno u ovoj godini. I to je ono što ohrabruje. Međutim, zabrinjava da ostale dvije luke koje se nalaze na rijeci Savi a to je Sisak i Slavonski Brod ne samo da stagniraju već rekao bih i propadaju. I to je znak što nam je činiti. Nikakav kanal Dunav-Sava, nikakav zahvat u tom smislu neće poboljšati količinu prevezene robe ukoliko svi zajedno, bez obzira koja Vlada bila i čija Vlada bila ne učinimo ogromne napore kako bismo i ovaj dio Republike Hrvatske dodatno razvili. Dakle, neupitno je da moramo učiniti ogromne napore a ne kako je pisac u obrazloženju ovoga zakona rekao dodatne napore u smjeru jačanja unutarnje plovidbe u cjelini. Ovaj zakon objedinjuje rekao bih prethodna dva zakona i u dobrom smislu rješava bitne postavke od kvalitetnog planiranja, od obaveze donošenja strategije razvitka riječnog prometa, od sigurnosti plovidbe, od vrlo jasnih pravila kojih se moraju pridržavati svi koji se koriste unutarnjih vodama i lukama. Jasno govori i o upravljanju, vrlo precizno postavlja hijerarhiju, što dosada nažalost nije bio slučaj. Riječ je o sadašnjim lučkim kapetanijama, o Agencijama za vodne puteve i riječ je o lučkim upravama. I tu nemamo ozbiljnijih zamjerki. No, ono što mislimo da ovaj zakon dobro ne uređuje, a u provedbi bi mogli nastupiti nesuglasice pa izazvati poprilične probleme je nedorečenost zakona kad je u pitanju i ovaj još jedan dodatni vrlo bitan segment, pa mi je iz tog razloga žao što nema predstavnika Vlade. To je pitanje odnosa sa Hrvatskim vodama. Naime, od članka 103. pa do 107. u glavi koja govori o vodnim putevima, lukama i pristaništima jasno je rečeno što za tko odgovara. Međutim i navedeno da se strategija razvitka riječnog prometa Republike Hrvatske koju donosi Vlada mora raščlaniti da tako kažem na srednjoročni plan razvitka vodnih puteva i luka unutarnjih voda sa jasnim planiranim troškovima i predloženim načinom financiranja i to za razdoblje od pet do deset godina. A ti planovi se međusobno usklađuju sa planovima Hrvatskih voda odnosno onih institucija koje upravljaju vodnim područjima. Gdje je problem? Prije svega nije jasno tko odgovara za eksploataciju šljunka i pijeska jer je očito to najveći problem sa kojim smo suočeni bar mi na rijeci Savi. Gotovo identičan problem na Dravi. Možda manje izražen na Dunavu zbog poznatih razloga, zbog širine pa se te količine koje se izvode možda i ne primjećuju toliko na vodnom licu. Ali kad je u pitanju rijeka Sava, naročito mi u današnjem trenutku imamo gotovo slapove na pojedinim dionicama rijeke Save. I to naročito na nizvodnom dijelu zbog pretjerane eksploatacije šljunka i pijeska tamo gdje je to bogatstvo izraženo. Pa tako na nizvodnom dijelu od Slavonskog Šamca dakle negdje na pola puta između Županje i Slavonskog Šamca. Imamo evidentan pad vodnog lica za metar i 13, a prosječno je na uzvodnom dijelu gotovo 70 centimetara. Što to znači? Da je otprilike u tom opsegu ili u toj mjeri smanjen i nivo podzemnih voda u zaobalju. A to se opet reflektira i na poljoprivredu i na sve ostalo što je svima nama iznimno poznato. Dakle, ukoliko se i da li u ovom ili u Zakonu o vodama za koji očekujemo da će i on pretrpjeti promjene i usuglašavanja sa i ovim zakonom ali i nizom drugih. Ukoliko se ne uredi taj međuodnos usuđujem se u ime kluba reći da je Sava žrtvena rijeka odnosno da će u daljnjem tijeku eksploatacije naročito s obzirom na kapacitete koji su bar nama vidljivi na desnoj obali rijeke Save sve veći broj bagera i refulera i svih ostalih uređaja da se pripremaju za žestoku eksploataciju Sava biti i dodatno devastirana i sve će biti samo ne pripravna za sigurnu i dugotrajnu plovidbu kako je to već samom nomenklaturom u okviru kategorizacije plovnog puta rečeno. Naravno držim da je hitno potrebno napraviti još jedan iskorak a to je Savu tretirati kao jedinstvenu rijeku. I putem Savske komisije ali i međudržavnim sporazumom što hitnije urediti ove odnose, inače članak 109. koji je u ingerenciji Agenciji za vodne puteve dao održavanje dubine plovnog puta i sigurnost odnosno obilježavanje vodnog puta neće biti moguće riješiti. Ovdje se javlja još jedan dodatan dualizam, a to je odnos između Hrvatskih voda koje su temeljem Zakona o vodama nadležne za eksploataciju šljunka i pijeska odnosno izdavanje koncesija koncesionarima, oni bi temeljem postojećeg zakonskog propisa trebali vršiti eksploataciju na području između plovnog puta do obale. A Agencija za plovne puteve kako to ovdje kaže u članku 109. za plovni put. Nije najjasnije kako će taj problem biti riješen. Pa evo, jedna sugestija ako već nije riješena ovim zakonom da se svakako riješi bilo izmjenama Zakona o vodama ili novim zakonom ali to sigurno ostaje onima koji će iza nas doći u idućem mandatu. Postoji još nekoliko dvojbi kod nas u klubu SDP-a. Nije jasno što je pisac u obrazloženju ovoga zakona htio reći kad kaže, citiram, "Sustav koncesija u lukama unutarnjih voda pokazao se kao neučinkovit u uvjetima suvremenog dinamičnog poslovanja i fiksiranje gospodarskih odnosa deset do trideset godina što se postiže koncesijama predstavlja kočnicu u iznimno brzom razvoju gospodarskih odnosa i promjeni vrste i količine tereta koje su uobičajene u današnje vrijeme.". Dodatno, kako unutarnju plovidbu u Republici Hrvatskoj očekuju velike promjene o kojima možemo diskutirati, koje će bitno promijeniti status ove prometne grane i funkciju pojedinih luka, izgradnja kanala Dunav-Sava, poboljšanje plovnosti Save, izgradnja …/Govornik se ne razumije./… željezničke pruge do Rijeke itd. bilo bi štetno koncesijskim odnosima zacementirati gospodarske odnose u lukama na dugi niz godina. Nije li ovo najava i privatizacija luka i svega onoga što ovim zakonom nigdje nije rečeno? Pa, ako ništa drugo onda očekujemo kad već nema ponovno naglašavam predstavnika ministarstva da kroz tisak ili na druge načine dobijemo odgovor na pitanje. Isto tako, u članku 38. govori se o plutajućim objektima. To su najčešće splavi koje se nalaze kako na Dravi, Dunavi tako i na Savi. Članak izrijekom kaže da se plutajući objekti koji se postavljaju na unutarnjim vodama postavljaju se sukladno lokacijskoj dozvoli odnosno detaljnom prostornom planu uređenja te sukladno propisima o vodama. Postavlja se pitanje što je sa postojećim plutajućim objektima koji već sada egzistiraju na unutarnjim vodama a za čije područje ili mjesto gdje se nalaze nema niti prostorno planske dokumentacije pa onda nije moguće niti udovoljiti ovom zakonskom ovom zakonskom rješenju kako je to rečeno u ovome članku, pa držimo da bi to svakako popraviti trebalo. Nadalje, članak 139. ovoga zakona, pardon članak 139. kaže da lučka uprava može u cilju obavljanja djelatnosti iz članka 138. ovog zakona osnivati trgovačko društvo u svom vlasništvu uz prethodnu suglasnost ministarstva. Ja se nadam da je to tipfeler gospodine predsjedniče, pa evo možda kao sugestija. Vjerojatno je predlagatelj računao na stavak 11. prethodnog zakona. U svakom slučaju, uz ove opservacije klub SDP-a će podržati ovaj zakon, još jednom naglašavam, u uvjerenju da će sve ovo što sam u ime kluba izrekao biti ugrađeno u neka druga zakonska rješenja s ciljem poboljšanja odnosa i prohodnosti i protočnosti odnosa kako u lukama tako i u unutarnjim vodama i putevima općenito. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Ovo upozorite na ovaj tipfeler. Zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. I zastupnica Vesna Škare-Ožbolt.